pozdravljeni spet, spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje. / nemir v Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogu odločitve. Prosim vas, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s **prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z obravnavo predloga kandidatke za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.** In prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se imenuje Mateja Čalušić. Glasujemo.

da v skladu z 113. členom Ustave Republike Slovenije priseže pred Državnim zborom. Prisegam, da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svojih vesti in z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije.

Spoštovana ministrica, čestitam vam k imenovanju in vam želim uspešno opravljanje vaše dolžnosti. Ker je poslanka Mateja Čalušić imenovana za ministrico, v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih začasno ne more opravljati poslanske funkcije. O tem bom tako obvestila Državno volilno komisijo in jo zaprosila, naj Državnemu zboru sporoči, kateri kandidat oz. kandidatka bo v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih nadomestil oz. nadomestila navedeno poslanko. Na podlagi obvestila Državne volilne komisije bo Mandatno-volilna komisija pripravila poročilo in predlagala Državnemu zboru potrditev mandata ter o svojih ugotovitvah poročala Državnemu zboru. Državni zbor še ugotavlja, da poslanki Mateji Čalušić, ki v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih začasno ne more opravljati poslanske funkcije, ker je bila imenovana za ministrico, z današnjim dnem v skladu z 200., 201. in 112. členom Poslovnika Državnega zbora preneha funkcija podpredsednice Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in tudi 60. izredno sejo Državnega zbora, vam želim lep dan še naprej in lep vikend.